Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, mnogobrojne kolegice i kolege. Dakle, možemo komotno reći da ovaj Zakon o javno-privatnom partnerstvu je sigurno jedan od najkontraverznijih zakona koji je donesen u RH jer kod njega je, vlada jedna velika podjela kako kod stručne javnosti, tako i kod onih koji su ga primjenjivali. Međutim, mislim da kad govorimo o ovom zakonu onda treba naprosto upozoriti na određene stvari koje su, mogu biti zamka, itd., ali kad dođemo do toga, s obzirom da su objedinjene dvije točke dnevnog reda, vrlo interesantno je da dvije agencije i ovaj zakon koji su doneseni 2012. godine, pompozno najavljeni, međutim koji je stvarni efekat svega ovoga skupa? Kad uzmemo da je zračna luka jedan projekat koji se jako dugo kotrlja i ima oko sebe puno … što se tiče tog javnog i privatnog partnerstva, međutim i kod ovih točki dnevnog reda i kod mnogih o kojima raspravljamo nažalost fali ono što je ključno, a to je koliki trošak je bio provedbe ovoga i koji je učinak toga? Jer ne možemo preći samo preko toga lako da smo donijeli odluku da imamo dvije agencije i sad smo se sjetili da nam ne trebaju dvije, to će biti jedna. Zašto se to dogodilo što se dogodilo, ali kažem, nažalost mi u Hrvatskoj ne držimo se onih propisa koje sami doneseno ovdje jer prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i u obrazloženju zakona, a to sam rekao i u svojoj replici zamjeniku ministra, bi to naprosto moralo stajati, koji je fiskalni učinak se želi postići, što će se postići sa ovim zakonima. Međutim, kada kada govorimo o javno-privatnom partnerstvu onda trebamo vidjeti gdje se rodio taj zakon, gdje se rodio taj model gospodarski, da tako kažemo, onda nikako nemojmo zaboraviti da je on nastao u vrijeme velike krize u Engleskoj kao jedan od projekata Margaret Tacher da oživi englesko gospodarstvo, ali isključivo zbog jedne stvari jer to je isto jedan od proizvoda, da tako kažem, financijske industrije, međutim s obzirom na moć Engleske, itd., oni su se uspjeli izboriti u eurostatu da po metodologiji eurostata trošak javno-privatnog partnerstva se računa u deficit proračuna jedinica lokalne samouprave tako i državnog proračuna u onom trenutku kada se plača. Dakle, ako javno-privatno partnerstvo traje 40 godina, taj trošak, to ima i u međunarodnim računovodstvenim standardima, a i u našem Zakonu o računovodstvu, tzv. pojam vremenskog razgraničenja troškova, dok istovremeno bilo kakva investicija iz državnog proračuna je praktički trošak u onom trenutku kada nastane, što se tiče deficita i to je bio jedan od razloga zašto su Englezi, s obzirom da su bili interesantni mnogim investitorima, mogli si dozvoliti da putem toga rade velike investicije, prije svega u javnom sektoru, na takav način zaposle svoju građevinsku industriju, a građevinska industrija vuče puno toga za sobom i sada za takav obim investicija, oni bi sigurno skočili na deficit 13, 14, 15, a možda i 16%, međutim, oni su se dosjetili ovoga i dakle, to se prezentira kao jedan novi proizvod kao takav se drugačije vodi po metodologiji eurostata i takav je kakav je. I logična stvar da i u Hrvatskoj je došla ideja da bi se određeni projekti iz javnog sektora mogli graditi po ovom modelu. Međutim, kada idete u ovakav nekakav zakon i ovakve nekakve projekte, onda je pametno, lukavo, pa ako hoću reći i gospodarski, dobro domaćinski raspitati raspitati se kod onih koji primjenjuju i onih koji su financirali takav model, iz jednostavnog razloga da čovjek u ugovoru pokuša izbjeći sve zamke koje ga slijede. Dakle, ključna je stvar kod javno-privatnog partnerstva kada ga ugovarate, a to su troškovi održavanja. Jer s obzirom da se radi u većini slučajeva o građevinskim objektima, onda logična stvar da u prvih 10, 15 godina izuzev nekih tehničkih sitnih kvarova, troškovi održavanja su minimalni i vi ako na to ne pazite, ako te troškove, da tako kažem nemaju nekakav progresivni rast, sigurno da će taj ugovor biti nepovoljan za vas. niz drugih detalja, upravo kod tog održavanja, oko statusa te nekretnine nakon isteka roka javno-privatnog partnerstva je nešto što je za onoga tko ulazi u taj projekat čak daleko bitnije od samog projekta jer ako napravite loš ugovor, a budite sigurni oni koji vam daju novce, oni će na sve moguće i nemoguće načine pokušati … čim više od vas i ako ste neiskusni u toj cijeloj priči, ako ne znate za sve ove gafove koji su se događali nekima prije vas, onda je sigurno da ćete imati ovo što imate. Što se može dogoditi sa projektom javno-privatnog partnerstva, imamo primjer u sjevernoj Hrvatskoj. Dakle, puno škola i dvorana je napravljeno po tom konceptu. A sjećate se kolegice i kolege amandmana Vlade od prije 2 godine na rebalans državnog proračuna kada je te godine, mislim da je 40-ak milijuna, ove godine je bilo 25 a za 2015. mislim da je smanjeno na 23 milijuna pomoći iz državnog proračuna tim jedinicama lokalne samouprave jer oni nisu u stanju financirati te projekte koje im je nametnuo netko odozgora, provodio natječaje, gradio, a oni su preuzeli obvezu plaćanja toga svega skupa. I kada tu sliku preslikamo na ovo što se dogodilo proteklih tjedan dana jedinicama lokalne samouprave onda si mi u Hrvatskoj moramo postaviti jedno veliko, veliko pitanje odgovornosti oko donošenja određenih zakona. Uzmimo slučaj da je javno-privatno partnerstvo punim zamahom kao što se to govorilo zaživjelo u Hrvatskoj, da su mnoge jedinice lokalne samouprave popisale ugovore i krenule u projekte a netko im je sada skresao 20% izbornih prihoda. Možete misliti što se njima događa u sljedećih 30 godina jer to su projekti koji najmanje se ugovori sklapaju na 30 godina a neki i više. Dakle to kada govorimo o toj pravnoj sigurnosti ne samo privatnih investitora nego i o pravnoj sigurnosti koju osjećaju čelnici jedinica lokalne samouprave kada idu u ovakve dugoročne procese. s jedne strane kada pogledate ovaj zakon on vam se čini izuzetno primamljivi, vi samo raspišete natječaj, sklopite ugovor, netko će vam napraviti zgradu, vi je trebate napuniti i trebate nekome plaćati sljedećih 40 godina. I to je divno i krasno. i to trebate napraviti za jednu jedinicu lokalne samouprave ili državu koja a možemo reći nema šansu i da bankrotira. Jel ima ljepšeg i bezbrižnijeg ulaganja novaca? Nema. I logična stvar tko ima tako bezbrižno ulaganje novaca onom kome je dao novce na upravljanje je sigurno dobar investitor i onaj tko dobro upravlja sa novcima. Međutim, postavlja se pitanje, spomenuo sam slučaj ovih naših sjevernih, sjeverne županije i njenih općina i gradova što im se dogodilo i ovo što se dogodilo jedinicama lokalne samouprave sad nedavno Izmjenama zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kada su jedinice lokalne samouprave ostale bez puno novaca. Ono što je meni pomalo čudno kada netko kaže da je u Hrvatskoj od 5 milijuna eura, to je po po sadašnjem tečaju nešto manje od 38 milijuna kuna, kada tome pridodate 25% PDV-a doći ćete na nekakvih 47 milijuna kuna. To je za mnoge jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj ne investicija nego nešto ogromno. I mi kada govorimo o malim i srednjim investicijama onda trebamo znati prije svega gdje se one događaju i gdje se one odvijaju i onda ih tako treba i kategorizirati. Ne možete investiciju od 5 milijuna eura koja se događa u gradu Zagrebu Zagrebu da ona ima isti i jednak efekat kao investicija koja se događa recimo u Kninu, Gospiću pa i u nekom drugom gradu. Dakle to je naprosto taj, tih 5 milijuna je vrlo rastezljiv, vrlo relativan pojam. I ako mi kažemo da želimo olakšati da se dođe lakše do dokumenata i do svega skupa onda se postavlja pitanje a čemu sva ta priča o reformama, o poticaju ulaganja, o strateškim investicijama, ono milijun zakona smo donijeli upravo zbog toga da eliminiramo ovo što sada kažemo da želimo posebno posebno izdvojiti te, i malo javno privatno partnerstvo do 5 milijuna kuna. Sada kažemo da to zakonom posebno obrađujemo samo zbog toga što želimo ubrzati neke stvari. Pa zašto smo donosili onda sve one druge zakone? Shvaćate mislim to je, jedno s drugim u kontradiktornosti. Jer ako imate Zakon o strateškim investicijama, ako imate one zakone da vas netko od Ministarstva vanjskih poslova, da vas netko za rukicu voda oko nekakvim investicija itd., čemu onda još ovo sve skupa. Možete misliti koliko je to dualizma i koliko je to sukoba oko toga kako treba pomoći investitorima u razno raznim zakonima. to je tema koja je definitivno tema broj 1. pa možemo čak reći i tema svih tema u Republici Hrvatskoj ali ona mora biti obrađena u jednom zakonu a ne definirati ovo ovako. ono što me posebno zaintrigiralo je ukupni životni troškovi, veli označavaju ukupne troškove javne građevine, građenje i održavanje, zamjenu materijala, financiranje i druge troškove definirane normom HRN ISO itd., s uključenim rizicima te po potrebi troškovima uporabe čišćenja, energenti, sigurnost i drugo. Gledajte, ako govorimo o nečemu što ima svoju definiciju mi ne možemo na ovako širok pojam ostaviti definiciju ukupnih životnih troškova. Iako ti ukupni životni troškovi kada ih …/Govornik se ne razumije./… u svakodnevnoj upravi životni troškovi se koriste za nešto drugo. prema tome ovo životni bi možda trebalo promijeniti ali to je vrlo, vrlo rastezljiv pojam i mislim da se on može zlorabiti ovisno kako kome bude trebalo u kojoj u kojoj situaciji. Tim više što sam rekao da možda jedna od najdiskutabilnijih stvari, najproblematičnijih stvari prilikom sklapanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu je upravo ovaj Ugovor o održavanju. No postavlja se pitanje zašto ja ne bi sam održavao tu zgradu koju je netko napravio i meni dao da recimo unutra bude škola ili starački dom. Zašto bi ja to ovome koji je to napravio dao njemu na održavanje. Ako recimo prvih 10 godina praktički neću imati nikakvih troškova održavanja. A ako sklopite s ovim ugovor on vam sigurno prvih godina neće zaračunati to na takav način. Međutim, kada se računaju ukupni životni troškovi onda ovi troškovi energije i materijala sve skupa njemu njemu se prizna u to računanje a pitanje da li se vama prizna ako nemate u ugovoru ugovoreno s njim održavanje. Dakle tu trebamo jasno definirati da bez obzira tko održava zgradu ta kategorija ulazi u u ukupan iznos za izračunavanje ovih životnih troškova. Kažem s obzirom da ne mora biti da onaj tko je napravio zgradu i čija je zgrada da se on bavi održavanjem, može biti netko drugi. Na kraju krajeva, ja mogu po nekakvoj procjeni povjerit nekakvoj trećoj osobi da mi radi taj posao. Jel tako il nije? Dakle to su stvari koje se naprosto moraju raščlaniti i raščistiti i veli kapitalnu vrijednost projekta označava ukupno procijenjene troškove izgradnje javne građevine. Meni sad nije jasno što znači procijenjena jer ako se zgrada gradi onda imaju nekakvi građevinski dnevnici, imaju privremeni, imaju okončane situacije i zna se koliko to zgrada košta. Zašto bi mi nju išli procjenjivat? Zbog toga da netko napumpa vrijednost zgrade? Mislim nema potrebe za procjenom ako se radi o novom objektu. Dakle svi dokumenti imaju, koliko ta zgrada košta. Druga stvar da se radi, pa i onda kad se radi o rabljenom objektu kad se on preuređuje isto tako ima kolika je njegova procjena, onda se točno zna koliko su građevinski radovi da se ono uredi. Točno se zna jer se radi po nekakvim knjigama. Prema tome ja bih ovdje bježao od procjene, ova procjena može bit vrlo opasna i to vam govorim iz iskustva, iz razgovora sa ljudima iz Svjetske banke, sa ljudima iz Europske banke za obnovu i razvoj koji su nudili tehničku pomoć Republici Hrvatskoj i upozoravali su na mnoge stvari što se tiče javno privatnog partnerstva. I na kraju da završim, kao što sam rekao, zakon je po mnogočemu kontroverzan kao što to u Hrvatskoj previše biva, ima nekih objekata koji po tome savršeno funkcioniraju, ima koji koji ne funkcioniraju dobro, međutim mi moramo u Hrvatskoj biti svjesni da se ništa neće dogodit samo od sebe. Dogodit će se nešto ako mi pripremimo i stvorimo preduvjete da se to dogodi. Ništa se samo od sebe neće dogoditi, niti donošenjem izmjena ovog zakona se ništa revolucionarno neće dogoditi, kao što se nije dogodilo ni u protekle 2,5 godine.

s velikim, velikim dijelom rasprave se slažem, zapravo drago mi je koliko ste oprezno govorili o ovom problemu i drago mi je što ste u toku rasprave spomenuli britansko iskustvo. Ja sam tražio iskustva država koje su države napravile analizu javno privatnog partnerstva i našao sam jedino, to je možda moja pogreška, da je jedino Novi Zeland radio službenu, javnu analizu o javno privatnom partnerstvu i to 2009. godine je radio, da postoji premalen broj dokaza o koristi javno privatnog partnerstva. To je zaključak analize na Novom Zelandu. Kad su Britanci radili analizu javno privatnog partnerstva došli su do jednog zaključka, da jedino mogu konstatirati nedvojbeno ogroman profit privatnih partnera. To je bio zaključak. Vi ste spomenuli primjer SZ Hrvatske, ja sam prije dvije godine ovdje govorio, ako se sjećate bio jako napadnut kad sam stavio pod upitnik. To je ideološko pitanje, to nije samo pitanje, to je opredjeljenje kako ćemo radit, s kim ćemo raditi. Javno privatno partnerstvo je nalik braku, važan je izbor partnera i vrlo je važan onaj dogovor koji ste upravo govorili, održavanje, profiti, na koji način se to postiže i drugo, kontrola svega toga i uloga države u tome, naročito kad je država naručitelj ili lokalna samouprava. Što se sad događa u vrijeme krize? Sklapali su se ugovori prije krize, a sada se trebaju vraćati dugovi. I ovo što ste rekli, lokalna samouprava koja je u velikom škripcu jer je država centralizirana. Umjesto da decentraliziramo i damo većeg oduška lokalnoj samoupravi, nažalost mi radimo suprotno i sasvim sigurno da ti modeli ne prolaze kod nas. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. Da, kolega Vukšić, upravo zemlje Commonwealtha su u principu jedine koje su to značajnije primijenile, ali ja sam točno rekao i to je činjenica zašto je to Engleska radila. Isključivo da u dvije, tri ili četiri godine ne bude imala deficit 15 ili 20%. I ono je istina, s obzirom na moć svoje industrije i svega uspjela pokrenut gospodarstvo s tim, uspjela nadomjestit sve one strateške grane koje su zatvarale i oni su to uspjeli jer su veliki i moćni. Isto tako dakle ključna je priča oko toga kad preuzmete objekt što ste vi ugovorili s onim koji ulaže, jer da se mi razumijemo nitko nikome neda novce ako neće zaraditi. Svatko želi pobrati čim više i ima čim veći profit uz čim manje rizika. To je činjenica. I ako mi se bavimo sa nekim benignim stvarima, a ne definiramo ovu priču oko sklapanja ugovora, upozoravanje upravo ljudi u jedinicama lokalne samouprave na što moraju paziti, onda će se dogoditi ovo što će se dogodit. Pa ne treba čovjek biti previše, imat znanja o nečemu pa na kraju krajeva počnimo od kuće, stana pa i škole i svega, pa nova građevina praktički nema ništa. Vi u školi morate pokrečit zidove i napravit nekakve sitne prepravke i to je trošak održavanja. Međutim, 40 godina pitanje je i kvalitete gradnje. Ima građevinskih objekata koji imaju bez problema uporabni vijek trajanja 70-80 godina sa nekakvim preinakama, ali ako ja sklapam s vama ugovor na 40 godina onda ću ja tako i gradnju, skupoću gradnje prilagodit. Prema tome, vrlo bitno je vidjeti projektnu dokumentaciju, kakvu kvalitetu građevinskog materijala, koje … i sve skupa, o tome mogu govorit građevinari, treba bit unutra da bi taj objekt to sve skupa izdržao. A da ne govorim o kvaliteti stolarije itd., jer ja mogu ugradit stolariju koja će bit daleko jeftinija, ali nakon 20 godina reći ja je moram promijeniti. Ali isto tako mogu ugraditi onu koja može izdržati 40 godina. Dakle tu je puno, puno detalja koje vi nažalost u zakonu ne možete naći, a to je ključ uspjeha ili neuspjeha ovog projekta za onoga tko ga radi. Hvala gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Javno privatno partnerstvo je zajedničko kooperativno djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom proizvodnje javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Cilj javno-privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija, odnosno uspješnija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga. Javno-privatno partnerstvo može se upisati kao kooperacija između javnog i privatnog sektora na području planiranja proizvodnje pružanja, financiranja, poslovanja ili naplate javnih poslova. Javni sektor se tom prilikom javlja kao proizvođač i ponuđač takve suradnje, kao partner koji ugovorno definira vrste i obim poslova ili usluga koje namjerava prenijeti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova nudi privatnome sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu suradnju ukoliko može ostvariti poslovni interes, odnosno profit i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovoreno dobivene i definirane poslove. Javne poslove može javna uprava obavljati u vlastitoj režiji, tj. vlastitim sredstvima i vlastitim osobljem, međutim u pojedinim slučajevima javna uprava nije u mogućnosti neposredno obavljati javne poslove u vlastitim režijama, najčešće iz dva razloga. Prvi je zbog nedovoljne stručnosti djelatnika javne uprave kada su u pitanju specifično stručni poslovi i drugi je onaj najprisutniji, zbog velikih troškova izvedbe javnih poslova u vlastitoj režiji. Ono što karakterizira projekte javno-privatnog partnerstva su dugoročna ugovorna suradnja, najčešće od 20 do 25 godina između javnog i privatnog sektora, stvarna raspodjela poslovnog rizika i sveobuhvatna odgovornost na strani privatnog sektora. Nedostatak novca u javnom sektoru u posljednjih 20 godina istaknuo je potrebu za modelima javno-privatnog partnerstva kao rješenja za nadomjestak javnog novca u projektima od javnog interesa. Treba naglasiti da je javno-privatno partnerstvo dobar model za zadovoljenje javnih potreba s jedne strane u nedostatku mogućnosti da ih javna uprava sama zadovolji i zadovoljavanja poslovnih interesa privatnih partnera s druge strane, a sve u cilju poboljšanja kvalitete i pristupačnosti javnih usluga građanima. Zbog tih potreba mnoge zemlje u Europi pa tako i Hrvatska morale su zakonski propisati okvire za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva. Zakonom o javno-privatnom partnerstvu uređuje se postupak predlaganja i odobravanja projekata, sadržaj ugovora i druga bitna pitanja iz područja javno-privatnog partnerstva. Podatak da je od stupanja na snagu prijašnjeg Zakona o javno-privatnom partnerstvu iz 2008. do stupanja na snagu aktualnog zakona 2012. godine, odobreno samo 3 projekta javno-privatnog partnerstva, a od 2012. do danas u najavi imamo 10 novih projekata javno-privatnog partnerstva ukupne vrijednosti 5 milijardi kuna od kojih su 3 u postupku javne nabave, potvrđuje opravdanost potrebe za izmjenama ovoga zakona. Možemo slobodno reći da iako se od 2012. godine vidi napredak u odnosu na poboljšanje razdoblja na prijašnje razdoblje, još uvijek ne možemo biti zadovoljni brojem projekata javno-privatnog partnerstva. Naravno treba jasno reći da ništa ne ide preko noći i na brzinu i da se vide pomaci, ali u buduće treba intenzivnije raditi na ovom pitanju i nadamo se da će i ove promjene zakona doprinijeti povećanju efikasnosti i učinkovitosti po pitanju projekata javno-privatnog partnerstva. Naravno, došlo je i do promjene okolnosti aktivnosti na tržištima javno-privatnog partnerstva što također samo potvrđuje potrebe donošenja ovih izmjena. Zbog svega toga klub SDP-a podržava izmjene ovog zakona i još jednom naglašavamo da se nadamo povećanju efikasnosti i učinkovitosti po pitanjima ovih projekata. Također podržavamo i objedinjavanje agencija u cilju smanjenja troškova, ali ono što je puno važnije, objedinjavanje agencija u cilju poboljšanja učinkovitosti i efikasnosti. Sigurno je da će jedinstvena agencija biti efikasnija i bolja u obavljaju svojih zadanih ciljeva, povećanju broja projekata i povećanju kvalitete usluge. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo naknadno.